Idemo na Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe, prvo čitanje P.Z. broj 143. Predlagatelj Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a. Predlagatelj zakona su klubovi zastupnika. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložit prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite.

dužnost, ali i čast prezentirati vam jedan originalni prijedlog zakona koji se zove Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe. Na početku, htio bih reći nešto o broju ljudi na koji bi se ovaj zakon odnosio, broju građana Hrvatske. Mi u ovom trenutku imamo 135 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj, doduše njih je 80-tak tisuća koji žive izvan Republike Hrvatske i primaju, na našem su takoreći platnom spisku odnosno primaju odavde mirovinu. Ali imamo još 150 tisuća ljudi po procjenama koji su stariji od 60 godina, a nemaju nikakvih primanja osim socijalnih primanja i ovaj prijedlog zakona obuhvaća negdje milijun 250 tisuća ljudi, a to je 28% pučanstva Hrvatske. To uvodno govorim zato da na neki način one koji su govorili da ako idemo sa hiperprodukcijom pravobranitelja da ćemo uskoro imati pravobranitelje za liječnika, pa za stomatologe, pa za automehaničare. To jednostavno nije tako, to je karikiranje ove situacije, jer je ovo preveliki preveliki broj građana koji zaista živi u jedim dakle u našim uvjetima, ali živi pod uvjetima koje vrlo slabo poznajemo i puno se toga u tom našem dijelu naših građana događa, a o tome premalo znamo. Drugi razlog zašto smo išli na Prijedlog zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe jeste da ova populacija raste, da ova populacija raste, da projekcije govore da bi udio starih osoba, dakle osoba iznad 65 godina, po 2031. po 2031. po najpovoljnijim pretpostavkama trebalo bi biti negdje oko 22%, a po najcrnjem scenariju udio osoba preko 65 godina trebao bi biti 2031. u Hrvatskoj 25,5%. Očekivano trajanje života u Hrvatskoj za muškarce iznosi 72 godine, za žene 79 godina i to polako raste. Bez obzira na naše teškoće, na loš životni standard, napreduju i uvjeti života, i medicina i životna dob se produžava. To jeste nešto niže od prosjeka Europske unije, ali je trend uzlazni. Dakle, ti naši građani, ta velika populacija ima mnoštvo problema o kojima se vrlo rijetko govori kao da na žalost govori se sa pozicija da su problemi umirovljenika teret društva, što nije točno. Oni su naš resurs, oni su oni su upravo ti koji su stvarali pretpostavke da mi možemo ovako živjeti ili da možemo sutra bolje živjeti i neprihvatljivo za nas u klubu HSLS-a i HSU-a je bilo da se pomirimo s tom situacijom i zato smo išli sa ovim prijedlogom. Znate kada dobijete odgovor pučkog pravobranitelja, odnosno kada im se da savjet kod pučkog pravobranitelja da se strpe dok Upravni sud Republike Hrvatske ne riješi njihov predmet, a oni su stariji od 80 godina, a onda vam je jasno koliko institucije sustava su brze i koliko cijene tu poodmaklu dob naših građana i koliko su spremni pomoći im. Naravno da su i broj pritužbi koje smo i kod izvješća pučkog pravobranitelja slušali smanjuje iz godine u godinu. To ne mora biti prioritetan znak ili dominantan znak da ima manje problema u umirovljeničkoj populaciji. To može biti i sasvim drugi pokazatelj, da definitivno umirovljenici gube povjerenje u sustav i da im dozlogrdilo više se obraćati i natezati, a nikada ne dobiti rješenje od institucije sustava. Zato smo htjeli uvesti malo dinamike u taj svijet, uvesti uvesti povjerenika Hrvatskog sabor Ombudsmana koji bi bio specijaliziran rješavati njihove probleme. Nikakav pravni presedan ovdje nije prisutan, jer mi imamo već specijalizirane pravobranitelje za ravnopravnost spolova, za djecu i za osobe sa invaliditetom. Prema tome, ne postoji pravna prepreka u smislu presedana da mi ne bi mogli u Hrvatskoj imati pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe, s obzirom na ovakvu veliku populaciju i bremenitost problemima. Na kraju krajeva u mnogim zemljama koje su prihvatile koncepciju specijaliziranih Ombudsmana postoje i Ombudsmani za umirovljenike ili starije osobe. Tako parlamentarnim povjerenikom, odnosno Ombudsman za umirovljenike postoje u Velikoj Britaniji, Kanadi, Irskoj, Belgiji, u Poljskoj postoji Ombudsman ili pravobranitelj za osiguranja u čijem su djelokrugu uz komercijalan osiguranja i mirovinsko i zdravstveno i invalidsko osiguranje, u Finskoj djeluju lokalni umirovljenički Ombudsmani, u mnogim savezni zemljama postoji Ombudsman za osobe čija je osnovna zadaća nadzor nad stanjem u domovima umirovljenika i domovima za starije i nemoćne osobe, a koji čak u tim domovima imenuju od korisnika za svog pomoćnika koji prikuplja pritužbe korisnika domskih usluga. Danas, jutros sam dobio jednu pritužbu, odnosno informaciju od jednog umirovljenika iz Splita, da mu je stigla mirovina iz Srbije i Crne Gore, koja je 10% manja u odnosu na prošli mjesec, bez ikakvog obrazloženja. To su nađi građani. Sustav ih je dužan zaštititi. Oni su osobito ugroženi nakon potpisivanja socijalnih sporazuma između država bivše Jugoslavije i koalicijska Vlada je to bila uvidjela da je to veliki problem i dala jedan dodatak na mirovinu koji nije bio najsretnije rješenje, barem po njihovim riječima, ali je pomogao. Ne može se reći da nije pomogao. Međutim, taj zakon je prestao važiti 2004. godine i usprkos našim nastojanjima u Hrvatskoj stranci umirovljenika nema ni na vidiku još uvijek rješenja za ovu grupu naših građana. Njima se krše ljudska prava od strane inozemnih osiguravatelja. Dali je to dovoljan razlog da imamo specijaliziranu instituciju? Kaže, reče njih je malo. Nije ih malo. Oni koji primaju mirovine iz drugih republika ima ih 63 tisuće. Prema tome, nisu to male brojke. Dalje, ono što je vrlo teško dokazivo, ali ima, ima nasilja nad starim osobama. Ima iskorištavanja starih osoba i materijalnog iskorištavanja od svojih najbližih. O tome se vrlo malo, gotovo ništa ne govori, osim ponekad nešto u crnim kronikama. Ne daj Bože da su naši zidovi, naših kuća i stanova od stakla, tada bi vidjeli sve tragedije koje se prema starijim osobama događaju u njihovim obiteljima. Na žalost, najveći dio obitelji jesu dobre i sretne i stabilne obitelji, ali samo ako je u jednoj obitelji jedna starija osoba ugrožena, to je dovoljan razlog da mi reagiramo. Mi jednostavno ne smijemo šutjeti. Što želimo ovim zakonom urediti? Dakle, ovim zakonom želim ustrojiti samostalno i neovisno tijelo koje kao opunomoćenih Hrvatskog sabora promiče i štiti prava umirovljenika i starijih osoba, zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i sporazumima, te zakonskim i drugim propisima Republike Hrvatske. Želimo urediti uvjete za izbor i razrješenje pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe i njegovih i njegovih zamjenika, djelokrug i način rada pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe, način izvješćivanja Hrvatskog sabora javnosti i mjerodavnih upravnih tijela i tijela s javnim ovlastima. Želimo definirati ovlasti pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe, želimo urediti stručnu službu pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe te druga pitanja od značaja za rad pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe. Još nešto o područjima ugroženosti naših umirovljenika. Kapaciteti smještaja u domove su porasli, pogotovo su porasli u zadnjih deset godina u privatnom sektoru. Nemamo nikakvih pokazatelja o kvaliteti života u tim privatnim ustanovama. Državna mreža ima svoje kriterije, ima svoju kontrolu, u privatnom smještaju nemamo standarde, nemamo kategorizaciju i nemamo uvida što se tu događa. I još jedno područje ugroženosti starijih osoba jesu stanarska prava. Uputio sam pismo bivšoj ministrici Lovrin vezano za rješavanje deset stambenih problema u Lepoglavi umirovljenika koji su tamo bili zaposleni i nikako ne mogu ostvariti pravo na otkup svojih stanova. Dnevno mi se obraćaju ljudi tzv. nezaštićeni. Pravi naziv im je zaštićeni najmoprimci ali ja kažem nezaštićeni najmoprimci kojima vlasnici raznom ekvilibristikom prodaju ono što njima znači krov nad glavom i unose u njihove pozne godine nemir, nemir, zabrinutost, frustracije i sve ono što oni u tim godinama, čemu oni u tim godinama ne bi trebali biti izloženi. Dakle, mi smo zamislili da pravobranitelj u prijedlogu zakona u prijedlogu ovih zakonskih odredbe da reagira i na one zakone, dali smo mu veća ovlaštenja nego što ostali pravobranitelji imaju namjerno da može reagirati na one zakone koji umanjuju prava umirovljenika i starijih osoba jer mislim da je to korektno. Mislim da nismo nigdje izašli iz okvira koje Ustav daje pučkom pravobranitelju odnosno pravobraniteljstvu. To nisu fikusi, oni moraju imati svoju aktivnu ulogu u društvu. dragi kolege iz opozicije ne morate samo vi biti frustrirani što vam ništa ne prolazi. Ja nažalost moram konstatirati da i na ovaj prijedlog zakona Vlada se negativno očitovala. Prema tome, sad imam čast biti u ulozi opozicije. Ali eto, mi moramo prvo i osnovno raditi svoju dužnost radi čega smo izabrani ovdje u ovaj Sabor. Svima kažem koalicijski sporazumi nisu zavjeti šutnje, mi imamo pravo na kreaciju, na inicijativu, na poticanje. Dakle, imamo pravo stvarati tzv. nove vrijednosti i u politici a ne samo biti pasivni. Prema tome, nešto ću kasnije se uključiti i obrazlagati mišljenje Vlade odnosno naš stav vezan uz mišljenje Vlade ali svakako moram uvodno reći da bih bio sretniji da je Vlada rekla dvije stvari, a prva stvar da želi reformirati Ured pučkog pravobranitelja naravno u skladu sa Ustavom i zakonima i uvesti pod jednu kapu pravobranitelje a ne da imamo svaki poseban institut. Ja bih to uvažio kao valjan razlog i vjerojatno bih u tom slučaju povukao ovaj prijedlog zakona. Dakle, to bi bio jedan razlog. Volio bih isto da je u razlozima odbijanja Vlade pisalo da Vlada namjerava u kontekstu Nacionalne strategije borbe protiv korupcije ojačati ulogu pučkog pravobranitelja i moguće opet specijalizirati svoje strukture za pojedina područja nego ono što je navedeno ali o tom dijelu što je mišljenje Vlade ja ostavljam da u završnom dijelu kažem sa čime se mi eto ne slažemo i da preporučamo da Vlada još jednom ipak bez obzira što će ovaj prijedlog zakona biti odbijen, da još jednom razmisli ili o reformi cijelog sustava pravobraniteljstva ili o prihvaćanju ovog prijedloga prijedloga zakona jer mi se nećemo s ovim odbijanjem smiriti. Mi imamo pravo ponovo predlagati. Naime, dorađivat ćemo ovaj prijedlog i ići naprijed dok se taj problem na neki način ne riješi. ne riješi. Zahvaljujem na pažnji. U završnom obraćanju ću se još jednom osvrnuti na mišljenje Vlade. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem predlagatelju. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, načelniče, kolege zastupnici. Predloženim zakonom predloženo je osnivanje samostalnog neovisnog tijela koje bi kao opunomoćenik Hrvatskoga sabora promicalo i štitilo prava umirovljenika i starijih osoba. Pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe pružao bi besplatnu pravnu pomoć i stručnu pomoć u cilju da njihova prava ne budu povrijeđena. I to bi sve bilo u redu, i to bi sve bilo dobro i potrebno u svakom slučaju da umirovljenici i starije osobe u sadašnjem pravnom sustavu su ostavljeni bez ikakvih rješenja u zaštiti svojih prava. No, činjenica je da postoji niz institucija u kojima umirovljenici i starije osobe mogu koristiti pa i koriste i ostvaruju zaštitu svojih prava. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pruža besplatnu pravnu pomoć osiguranicima i korisnicima mirovine. Također, stručna služba zavoda rješava predstavke umirovljenika koje joj prosljeđuje pučko pravobranitelj. iz Izvješća pučkog pravobranitelja za 2007. godinu vidjeti da je zaustavljen trend porasta pritužbi na zavod kao da je i uspostavljena dobra suradnja između pučkog pravobranitelja i zavoda. Zaštita starijih osoba s malim ili nikakvim mirovinskim prihodima osigurana je i Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Umirovljenici imaju svoje predstavnike u Upravnom vijeću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Podsjetit ću da su to predstavnici Matice umirovljenika, da su to predstavnici Sindikata umirovljenika. Znači, umirovljenici imaju i svoj sindikat koji se brine o rješavanju egzistencijalnih problema svojih članova. Znači, imaju i svoju maticu ali imaju i svoju stranku. Ali ne samo i svoju stranku nego imaju i sve stranke ostale koje su im otvorene za pružanje svake zaštite tako pravne i stručne. U proteklom razdoblju, cijelim nizom mjera, poboljšan je životni standard umirovljenika. Tako je Zakonom o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske započet proces obeštećenja umirovljenika, dok je Zakonom o dodatku na mirovinu smanjena razlika između tzv. starih i novih umirovljenika. Nadalje, osnivanjem Ministarstva, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti započela je izgradnja sustava koji ciljano brine o starijim osobama, pružanjem pomoći već četvrtu godinu provodi se kontinuirano. Kako nije samo nizak životni standard umirovljenika i starijih osoba problem s kojim se susreću već i socijalna izoliranost potrebno je jačati izvan institucijske oblike skrbi za starije. na razini lokalnih zajednica treba poticati suradnju vladinih i ne vladinih službi koje skrbe za zadovoljavanje specifičnih potreba starijih osoba, znači poticanje udomiteljstva, volonterskog rada itd.. Slijedom navedenog osnivanje nove institucije na teret državnog proračuna ne bi bilo opravdano ali ne bi bilo ni ekonomično. Poboljšanje kvalitete življenja starijih osoba provodi se raznim programima međugeneracijske solidarnosti, te je u tom pogledu potrebno poticati i njegovati suradnju i partnerski odnos između tijela državne uprave, lokalnih zajednica, organizacija civilnog društva, vjerskih i humanih organizacija. Smatramo da prvo treba ojačati postojeće kapacitete i poduzimati mjere za poboljšanje kvaliteta rada postojećih institucija koje imaju ovlasti postupanja. Znači prethodno bi trebalo imati kvalitetnu analizu kojom bi se utvrdilo što to u postojećem sustavu ne zadovoljava, znači nije dobro a i može li se to što nije dobro poboljšati da bi se došlo do zaključka treba ili ne osnivati ovu novu novo predloženu instituciju. S obzirom da samim donošenjem zakona o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe neće se ništa bitno promijeniti u visini mirovina ili socijalnog statusa umirovljenika, osim nametnuti novi trošak proračuna. Ovaj prijedlog treba primiti kao jedan pozitivan čin, ali za sada nema potrebe za njegovo usvajanje.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 Nema ga. Gospođa Ljubica Lukačić, izvolite. Evo, gospodin Kunst je u svom izlaganju i ime Kluba Hrvatske Demokratske Zajednice rekao manje-više sve ono što je bitno za da tako da tako kažem ne prihvaćanje ovoga zakona. Naime, svi smo svjesni da problemi umirovljenika postoje, međutim, isto tako svjesni smo i još jedne činjenice koja je izuzetno važna u ovom trenutku, a to je da Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti doista aktivno skrbi o umirovljenicima. Putem pučkog pravobranitelja umirovljenici također mogu ostvarivati svoju zaštitu a Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći itekako će pomoći i umirovljenicima koji imaju malo sredstava da svoju zaštitu ostvaruju na adekvatniji način. ja mislim da je ovdje izuzetno važno napomenuti a to je da će mnogi umirovljenici svoju zaštitu moći ostvariti putem pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, obzirom da je veliki broj, da veliki broj umirovljenika ima nekakav invaliditet, bilo oni mlađi ili stariji već se i kao mladi ljudi, mnogi susreću sa invaliditetom. Tako da mislim da je veliki broj umirovljenika pokriven i pravobraniteljicom, Uredom pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, te će i na taj način moći ostvarivati zaštitu svojih prava i interesa. Svakako mi se čini da institucije koje danas skrbe o pravima i interesima umirovljenika i starijih osoba zasigurno trebaju poboljšati svoj rad i ne bi bilo na odmet da se i u okviru pučkog pravobranitelja oformi zaseban odjel koji će skrbiti o umirovljenicima i starijim osobama, ali sam mišljenja da u ovom trenutku nije potrebno donositi zakon o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe. Hvala.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine načelniče, dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Moramo reći da se zapravo prijedlogom o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe predlaže uvođenje jedne potpuno nove, dodatne institucije kojoj bi osnovni zadatak bio štititi prava umirovljenika i starijih osoba pružanjem besplatne pravne pomoći. Dakle, već smo to čuli i od gospodina Kunsta i od gospođe Lukačić. Međutim, uvođenje ove institucije, potrebno je još jedanputa naglasiti zadiralo bi se u ovlasti i djelokrug pučkog pravobranitelja unutar kojega i do sada umirovljenici jednako i kao osobe treće životne dobi bivaju štićeni u svojim pravima. Upravo uprava za međugeneracijsku solidarnost pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ciljano i sustavno skrbi o ovoj osjetljivoj i ranjivoj skupini građana razvijajući već evo petu godinu programe za starije osobe, među kojima i programe i volonterske pomoći a analize rezultata tih programa jasno ukazuju da starije osobe kao najznačajniju teškoću doživljavaju upravo socijalnu isključenost, odnosno izoliranost. Programe koje provodi ovo ministarstvo ali zajedno sa jedinicama lokalne samouprave ja definitivno mogu posvjedočiti jedan zapravo prekrasan spoj bih rekla i izvrsnu suradnju Ministarstva obitelji upravo, Uprave za međugeneracijsku solidarnost i Grada Šibenika na programima prema umirovljenicima i osobama treće životne dobi kao što su dnevni boravak za osobe treće životne dobi dakle ljudi koji žive stalno u svojim kućama ali jedan dobar dio dana provode organizirano pri postojećem domu umirovljenika tj. ustanovi koja je u ingerenciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi zatim kroz organiziranu pomoć i njegu u kući poglavito za ljude treće životne dobi koji žive na otocima kroz organizirane izlete, dostavu ogrjevnog drva i sveg onoga zapravo što predstavlja nepremostivu teškoću za osobe treće životne dobi, a što se pokazalo vrlo uspješnim i prihvaćenim od strane korisnika. Nadalje Hrvatski zavod, a već smo čuli, za mirovinsko-invalidsko osiguranje pruža besplatnu pravnu pomoć osiguranicima i korisnicima mirovina. Komunikacija sa osiguranicima se obavlja i putem besplatnog otvorenog telefona. U rješavanju podnesenih pritužbi zavod osim toga rješava i predstavke koje mu dostavi pučki pravobranitelj i kao rezultat ovih programa evidentan, evidentiran je porast odnosno trend rasta izravne komunikacije pri otvorenom telefonu i na drugoj strani opadanje broja pisanih predstavki prema zavodu. Stoga se prava korisnika definitivno ne mogu smatrati ugroženima a besplatnu pravnu pomoć primjereno se, je osigurana, se osigurava kroz postojeći sustav. Ali jednako tako moramo naglasiti još jedanputa i da je nedavno donesen i Zakon pri Hrvatskom saboru o besplatnoj pravnoj pomoći još jedna kvaliteta u zaštiti umirovljenika i osoba treće životne dobi. kako predlagatelj zapravo i između ostalih argumenata i taj navodi kroz dakle pregled domova za smještaj umirovljenika gerijatrijskih odjela i sličnih ustanova, bolnica od strane pravobranitelja bi prelazio definitivno okvire ovlasti jer je to već uređeno drugim propisima. Stoga sam mišljenja da je kvalitetnije i učinkovitije jačati postojeće kapacitete i potencijale, dodatnim mjerama i programima poboljšavati kvalitetu života osoba treće životne dobi nego osnivati još jednu novu instituciju kao što je pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe. Pri tome definitivno mislim da možemo razmatrati čak i ustrojavanje jednog posebnog odjela, nazovimo ga kako god je najprimjerenije pri postojećem Uredu pučkog pravobranitelja kako bi još snažnije mogli dakle ojačati i objediniti već postojeći potencijal. Hvala vam lijepa.

ja bih također podijelio skepsu onih koji drže da uvođenje još jednoga instituta kao što je pravobranitelj u ovom slučaju možda i nije najsretnije rješenje. Dakako moji razlozi i argumenti za to su sasvim drugačije naravi i prirode od onih koje su iznosile kolege iz HDZ-a. mislim da je pohvalno u ovoj inicijativi da otvorimo raspravu iako će ona koliko vidim kratko trajati. Ovdje o jednom segmentu hrvatskog društva, o jednoj populaciji koja uistinu jest nažalost skupina slabijih u društvu, starije osobe predstavljaju slabije u društvu, generacijski su naprosto stigmatizirani i dovedeni u jedan socijalan položaj i tome nije tako bilo uvijek i nije svugdje tako. To znači da ne mora biti ni u Hrvatskoj. U drevna doba postojala su gerontokratska društva u kojima se poštivao senioritet, starost, mudrost i tako dalje. Ljudi su bili integrirani stariji u svoje obitelji, u svoje zajednice, cijenilo se njihovo iskustvo, njihovo znanje i ono što su mogli dati u socijaliziranju novih generacija i Moderna društva posebno u okviru 20. stoljeća kada je došlo do ekspanzije socijalnih prava … /Govornik se ne razumije./ … građanskih, ljudskih, socijalnih prava su osigurali starim ljudima da tijekom svojega života sebi priskrbe pristojnu starost. I danas najmjerodavniji i najkompetentniji teoretičari socijalne politike zapravo upozoravaju da su u zemljama zapadnoeuropskih društava najzaštićenije skupine zapravo stariji. Umirovljenici su najmanje hendikepirani u Njemačkoj, Holandiji, Belgiji, Danskoj. To su ljudi koje možete na primjer susresti, odete u španjolsku Malagu grad koji ima nekih 300, 400 tisuća stanovnika a ima 50 tisuća Nijemaca koji žive, to su Nijemci koji su nakon umirovljenja prodali svoje kuće i otišli živjeti u Španjolsku. Hrvatski umirovljenici naravno ne mogu niti sanjati da odu jednom godišnje na more 14 dana kamoli da se presele i da si kupe vile. Mi imamo situaciju u kojoj je položaj starijih ljudi doista egzaktno utvrđeno tegoban. Rizik siromaštva u Hrvatskoj, znate koji je najveći rizik da budete siromašni? Niska naobrazba na prvom mjestu, a na drugom mjestu starost. To je zastrašujuće. To je zastrašujuće. To je podatak koji govori da smo i u moralnom smislu krahirali jer izolirati i na taj način ekskomunicirati u socijalnom smislu jednu skupinu ljudi koja je zapravo čitavim svojim životnim, čitavim svojim životom zapravo stvorila pretpostavke da funkcioniramo. Znači uči u jednu vrlo opasnu zonu u kojoj je nespoznatljiva i budućnost. Zašto budućnost spominjemo u ovom kontekstu? Pa zato recimo kolega Hrelja žao mi je što niste do sad niti jednom spomenuli, a čekao sam, ne zato što mislim da ste vi predstavnik umirovljenika nego ste član vladajuće koalicije. Što niste upozorili ovdje spominjete 60 tisuća starijih ljudi od 65 godina koji ne primaju mirovinu, a Vlada se obvezala u sporazumu koji ste potpisali da će do šestog mjeseca 2008. to riješiti. Niste to postavili pitanje, a danas o tome govorimo. Smeta me to. Ja znam da ne možete ni vi unutar te svoje koalicije napraviti sve, ali ne otvaramo ta pitanja. Potpišemo nešto, zamažemo oči i baš nas briga. Tih 60000 koji nemaju pravo na mirovinu nema tko zastupati. Oni čak nisu ni glasači. To su ljudi koji žive na rubovima društva. To su ti koji prevrću kante za smeće ili ih čak niti ne vidimo jer žive po nekakvim zaseocima daleko od očiju u totalnoj socijalnoj bijedi bez ikakvih egzistencijalnih uvjeta i izvan civilizacije. To su naši stariji sugrađani. Da li ima razloga Da li ima razloga onda tražiti pravobranitelja. Ti vam se neće nikada obratiti niti tom pravobranitelju, neće. Naše kolege su pokušale dehementno obraniti svoj protuargument za formiranje činjenicom da mi imamo institucije. Ja tvrdim obrnuto, ne nemamo. Hrvatska je jedina država u Europi, jedina država u Europi koja nema Ministarstvo rada i socijalnih poslova kao jedinstvenu instituciju, središnje mjesto i tijelo države koje brine, koje projektira, koje analizira i predviđa poslove vezane za socijalnu sigurnost ljudi u ovoj zemlji, pa tako ni za starije. Ministarstvo rada kolegice ima u svom resoru mirovine ne međugeneracijske solidarnosti. Međugeneracijske solidarnosti ne znam što radi. Imate Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao treće ministarstvo. Kome da se ti ljudi obraćaju? Imate Zavod za mirovinsko osiguranje koje nam je poslao ovih dana izvještaj i u tom izvještaju se posipamo karamelama jer je prekrasno sve u mirovinskom sustavu. A nitko na primjer ne kaže što će biti, ali pustimo sad umirovljenike. Što će biti sa ljudima koji imaju sad 30, 40 godina, koji uplaćuju u drugi stup i u tom drugom stupu se nije ništa promijenilo u zadnjih 7 godina od kada on traje i jasno je da 5% izdvajanja neće biti dostatno da se osigura pristojna mirovina za ove koji sad rade. Pa mi smo neodgovorni. Mi ostavljamo jer nećemo mi biti na vlasti, nećemo biti ni saborski zastupnici ni ministri za 10, 15, 20 godina. Ali će ta naša generacija tih ljudi doći u stanje da idu u mirovine i proklinjat će nas zašto nismo stvari napravili kada je bilo vrijeme. Mi sad već znademo da pravimo problem za buduće umirovljenike. Tko o tome brine? Tko u Hrvatskoj državi, koja je to adresa, Zavod za mirovinsko osiguranje. Oni će reći oprostite, hajte molim vas. Pa mi smo tu za provedbu. Mi distribuiramo novac i nema dakle niti u Vladi, nema niti jedne institucije koja bi se smatrala nadležnom za ova pitanja. Kada je riječ o ljudskim pravima. Da, s pravom je kolega Hrelja upozorio. Premlaćuju te starce, premlaćuju, pljačkaju, oduzimaju im imovinu. Dolaze varalice. Bezbroj je takvih primjera i slučajeva. Prihvatimo li argumente da ćemo imati pravobranitelja kao što ste u članku 7. naveli koji će rješavati pitanja uglavnom iz mirovinskoga ili socijalnoga osiguranja u širem smislu, a ispustimo zapravo da je čitav set pitanja vezan za ljudska, građanska prava starijih koja su ugrožena. Evo, sad je prije jedno mjesec dana bio prvi skup o nasilju nad starijima. Tema se polako otvara. To su problemi koji govore da ići na formiranje ili prihvatiti ovakav jedan prijedlog znači priznati de facto kapitulaciju institucija i njihovu nesposobnost da radeći svoj posao štite ljude u ovoj zemlji pa i starije osobe i umirovljenike onako kako im to propisuje Ustav Republike Hrvatske, članak 57. koji je decidiran u tom pogledu, zakoni ove zemlje i čini mi se pomalo dubioznim da za milijun i 300 hiljada ljudi mi moramo tražiti posebnoga pravobranitelja i ja bih bio više za varijantu, da zaključim s tim, da se borimo svi zajedno da ojačaju institucije, da ojačaju kontrolne funkcije. A prijedlog da se u okviru pravobraniteljstva, općeg javnog pravobranitelja ustroji poseban odjel ili specijalisti itd. bi mi se također činio prihvatljivim koji bi se bavio isključivo ovim pitanjima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite.

Radi se o tome da u našem Koalicijskom sporazumu to nije potpisano. Radi se o drugom Koalicijskom sporazumu i nismo u paketu sklapali koalicijske sporazume. Dakle, vaša primjedba ide ipak na jednu drugu adresu. Zahvaljujem. Hvala. Gospođa potpredsjednica Željka Antunović, izvolite. Razmišljajući glasno uopće o tome zbog kojih je razloga kolega Hrelja predložio ovu inicijativu. To je pitanje s jedne strane. Vlada daje negativno mišljenje držeći da se radi o nepotrebnoj instituciji, jer sve je eto manje predstavki po tom pitanju i ima sasvim dovoljno u okviru državne vlasti koje mogu rješavati probleme umirovljenika. Ja ovog trenutka nisam sigurna da je ova inicijativa oko pravobranitelja najbolji put, ali sam sigurna da se ova inicijativa pojavila zato što se istovremeno osjeća nemoć da se kvalitetno utječe na one postojeće institucije koje moraju promptno, pa čak i unaprijed predvidjeti i onda ili spriječiti ili na vrijeme rješavati probleme koji se stalno otvaraju neki novi. Jedne zatvorimo, a drugi dolaze. Teško će biti i biti će loše ako ovaj prijedlog zakona, a doživjeti će tu sudbinu, bude odbačen i ako se na tom odbacivanju prijedloga zakona završi rasprava o tome što treba mijenjati i što treba popravljati. Malo prije je sad kolega Vidović ukazao na jedan izuzetno ozbiljan i otvoren problem, a to je problem koji nas čeka u budućnosti. Ako se sad na vrijeme ne donesu potrebne odluke, ako se sad na vrijeme ne predvidi mogući negativan i to ozbiljno negativan ishod za buduće umirovljenike, bez obzira da li se radi o onima koji će to postati za 5 godina ili 10 godina, ili čak za one koje ta sudbina čeka za 20 godina, onda ćemo na svojim leđima ova generacija morati nositi jednu tešku, tešku odgovornost, pa čak se usudim reći i krivicu. Doista stalo se sa mirovinskom reformom ne početnom koraku, niti se poduzimaju daljnji potrebni planirani koraci, zanemaruje se potreba izdvajanja dodatnih sredstava za te namjene, neću ulaziti iz kojih izvora i na koji način zato što to, eto nije tekući problem tekuće Vlade. Ali to će postati neki novi umirovljenici sutra. Već nam se pojavilo 150 takvih umirovljenika, opet nije krivica u mirovinskoj reformi, nego je krivica u nedosljednom provođenju mirovinske reforme. Sutra će se na tih 150 nakalemiti još 1500, za vrlo kratki rok biti će to još 30 tisuća umirovljenika koji će se naći u jednom procjepu, oni naprosto neće moći preživljavati sa mirovinom i ono što je najgore, osjećati će se prevarenim i izvaranim, a ako otvorimo raspravu, ako se uhvatimo rješavanja tog problema, a postoji jedan, drugi ili treći izlaz iz toga, ako Vlada pokaže veći interes, veću osjetljivost za taj problem, onda imamo svi šanse. I zato ja u ovoj raspravi ustvari pozivam na odgovornost. Mislim, nije presudno pitanje da li ćemo prihvatiti ovakav način zaštite umirovljeničkih prava, ili ćemo se svi skupa angažirati na onome što je kolega Vidović predložio, a to je da te institucije rade, ali da ne rade svaka za sebe i da svaka ne brine o svom malom, specifičnom problemu, nego da imaju potporu cijele Vlade, odnosno središnje Vladine politike koja mora znati kud mi vodimo taj mirovinski sustav jer ovako stojimo, držimo ga u mjestu, ono trenutno drži vodu, a sutra kad počne curiti na sve strane, to će dočekati ovu državu bez obzira tko će biti Vlada i tko će u to vrijeme sjediti u Saboru. Mislim da je to neodgovoran pristup i ovu inicijativu doista ocjenjujem kao pokušaj da se konačno, ali ozbiljno i odgovorno sa relevantnim pokazateljima, sa objektivnim mogućnostima uhvatimo s time u koštac. Znam dobro što je bio cilj mirovinske reforme, znam da su preskočene te stepenice, znam da je napravljeno čitav niz iskoraka upravo da bi se riješili oni neki stari pa onda novi umirovljenici, sad već imamo nove, nove, sutra nove, nove, nove umirovljenike i to nije u redu. Poigravamo se sa nečim što je jedan od temelja socijalne države i socijalnog društva i očekujem od Vlade da osim mišljenja koje je dala, koje nije pozitivno, na temelju kojeg će zakon biti odbačen da se ta rasprava otvori, da se okupimo svi oko toga i mislim da oko tog pitanja je moguće da je to od političkih pitanja na kojima je moguće postići konsenzus na hrvatskoj političkoj sceni. Puno lakše nego oko zdravstvenog sustava i moj poziv je, evo i kolegi Hrelji koji je formalni predlagač ovog zakona, ali još više Hrvatskoj Vladi da nas sve okupi na hrpu i da konačno počnemo rješavati nešto o čemu mnogi znaju da je vrlo opasno, ali jednostavno se trpaju problemi pod tepih i zatvaraju se oči. Ja se s tim ne slažem i dajem svoj doprinos, evo ovom raspravom upravo inicijativi donošenja konačne odluke kud vodimo svoj mirovinski sustav. i zastupnica Antunović i zastupnik Vidović u svakom slučaju su otvorili jednu novu temu, a to je tema koja nema na direktan način baš veze s ovim prijedlogom, ali indirektno ima u svakom slučaju i ja nemam ništa protiv da se ne otvori jedna rasprava o socijalnom položaju umirovljenika danas u Hrvatskoj i njihova budućnost i to je jedna stvarno tema koja iziskuje posebnu pažnju, posebnu pripremu i onda normalno i posebnu raspravu. Ali, naglašavam, institucije sustava ne rade svoj posao, priznali bi da su slabe, da njihovu slabost prihvaćanjem ovog Prijedloga za pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe, ako bi prihvatili, ili to neće biti dobro ako ovog pravobranitelja ne prihvatimo. To su, eto tako priče, ja bih rekao bez pokrića. Tim pravobraniteljem mi ne rješavamo nikakav socijalni položaj, ni ne poboljšavamo socijalni položaj umirovljenika, ni njihovu budućnost. Ali sam za da se danas možda izašlo, da je predlagač zakona izašao sa jednom kvalitetnom analizom što u postojećim institucijama ne valja i gdje škripi, gdje su problemi u postojećim institucijama za umirovljenike? Koji su to najveći problemi? Da li na njih možemo svi zajedno utjecati da ih ispravimo? Onda bi to imalo jednu kvalitetnu podlogu za ozbiljniju raspravu. Ovako su samo paušalne ocjene. Zbog toga se ja time ne mogu složiti, ali u svakom slučaju podržavam i neka se nametne kao jedna posebna tema rasprava o socijalnom položaju umirovljenika i njihovoj budućnosti. To je prava tema, ali mislim da ovo ništa ne rješava što ćemo mi danas odbiti Zakon o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe i da ga usvojimo, opet ništa ne rješavamo vezano za egzistenciju umirovljenika. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor, gospođa Antunović. Izvolite. Kolega Kunst možda gledano zadnjih 10 mjeseci kroz rasprave u Saboru ima i pravo. Međutim, ima nas tu koji sjedimo malo duže, koji smo odsjedili cijeli prošli mandat, to je i predlagatelj ovog zakona i mnogi zastupnici koji doista ozbiljno i odgovorno sagledavaju pitanje opstanka i opstojnosti mirovinskog sustava. Ne jedanput, bezbroj puta, ne paušalno, nego vrlo argumentirano i to koristeći podatke upravo državnih institucija. Ukazivali smo na to kako gašenjem požara za jednu skupinu umirovljenika otvaramo novu rupu, novi problem na drugoj skupini umirovljenika. Bezbroj puta u zadnjih pet godina u različitim prigodama kao što je prigoda i ovog zakona, upozoravali smo i tražili, ne politizirali nego tražili od Vlade da konačno vidimo kakvi su planovi kakvi su planovi Vlade u odnosu na postavljanje, uspostavljanje stabilnog mirovinskog sustava. Mislim postoje rješenja, možda će Vlada odustati, ima i takvih inicijativa, odustati potpuno od drugog, vratiti se na stup solidarnosti pa kako nam bude ili ćemo nastaviti nešto što je bilo utemeljeno, bilo izračunato, bilo osiguravalo kvalitetnije mirovine sutra budućim umirovljenicima. Ne radi se o politikantstvu, evo ja još jedanput kažem i suština ovog mojeg, to je pitanje na kojem procjenjujem da se može postići konsenzus u ovom Saboru i to će biti odgovorno, to će biti korisno i to će riješiti probleme tekuće Vlade, neke od problema, a da ne kažem koliko će donijeti koristi u budućnosti. Hvala. I zaključno u ime predlagatelja gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine načelniče, kolegice i kolege. Ja sam zahvalan svima koji su se uključili u ovu raspravu jer na neki način oslikava poziciju pro i kontra ovog prijedloga zakona. Znate u cijeloj ovoj zakonodavnoj proceduri koja se odvijala u Hrvatskom saboru po odborima, vrlo me obradovala jedna pohvala uvaženog profesora profesora Marinka Učura, profesora koji se bavi radnim pravom, koga iznimno cijenim, koji je rekao da je ovaj zakon kvalitetan i korektan, o potrebitosti se da razgovarati da li ima alternativu ili ne, ali da je korektan. I moram vam reći da preporučio bih vam da još jednom pogledate ovaj zakon, jer kada bi mi pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe imali po ovom zakonu onda nam se sigurno ne bi dogodilo, pogledajte točke od 10. do 14., nam se sigurno ne bi dogodilo da su u obeštećenju izostavljene tri kategorije koje sigurno ako kada dođe do odluke Ustavnog suda, imaju na to pravo. Ljudi koji su bili živi na dan stupanja na snagu zakona, ljudi koji su bili u mirovini u doba od 1993. do 98. a poslije su se zaposlili, pa su nanovo umirovljeni. Oni su u to vrijeme bili u mirovini i oštećeni su i tu dileme nema, ali su izostavljeni. Dakle po člancima od 10. do 14. ovoga zakona kada bi to funkcioniralo ne bi se dogodilo pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe bi imao pravo reagirati da je nešto izostavljeno. Ne bi nam se dogodilo da smo kod Zakona o dodatku na mirovinu izostavili nove umirovljenike, dakle ne nove nego ove najnovije o kojima je govorila uvažena potpredsjednica, to je one koji imaju pravo na mirovinu iz II. stupa jer oni sada nemaju pravo na dodatak na mirovinu po sadašnjem prijedlogu zakona što je po meni vrlo nepravično u jednom mirovinskom sustavu, barem treba imati dodatak za one godine u kojima nisu uplaćivali u II. stup. Dakle zato sam jako zadovoljan sa ovom raspravom i prilikom da mogu govoriti o tome, sigurno da ovaj zakon ne može riješiti sve probleme, ali je i činjenica da moramo jasno ustvrditi da nije točno da ima institucija, drugih institucija koje štite umirovljenike. Nema. Postoji samo pravna zaštita, postoji samo pravosuđe. Nemojmo govoriti da su državne institucije udruge građana, one nisu. Sindikati se bore za zaštitu prava umirovljenika ali oni ne mogu operativno riješiti problem. Ne mogu ga riješiti. Isto tako ne možemo govoriti da programi Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti jesu alternativa za ono što treba umirovljenicima. Mi visoko cijenimo ono što radi ministarstvo u smislu pomoći u kući, u smislu dnevnih centara. To je europski, to je svjetski trend. To treba podržati, to treba razvijati to je bolje nego izgradnja posebnih specijaliziranih ustanova i domova. Pomoći čovjeku u njegovom životnom okruženju je najviše što ovo društvo može pružiti prema starijim, ali nemojmo to prikazivati kao alternativu za ono prema čemu je usmjeren ovaj zakon. On je usmjeren prema zaštiti, zaštiti prava, funkcioniranju institucija. Sada komentiram ono što je bilo rečeno ovdje u raspravi. Moramo isto tako reći, je predstavnici umirovljenika sjede u Upravnom vijeću Mirovinskog fonda, ali kao i uvijek u manjini su. Ima ukupno 13 predstavnika od čega su trojica umirovljenika, trojica radnika, a sedam su predstavnici poslodavaca i Vlade koji su obično uvijek skupa i mogu u svakom trenutku biti preglasni, iako osobno tvrdim i tvrditi ću uvijek da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje fond osiguranika i fond umirovljenika. On je javna ustanova, ali nije državni fond. Osiguranici iz svoje plaće plaćaju doprinose i imaju pravo i kao bivši i sadašnji osiguranici upravljati tim fondom i njihovo se mora više uvažavati. Točno je, rečeno je da se ulazi u nadležnost pučkog pravobranitelja sa ovim zakonom. i kod ostalih pravobranitelja se ulazilo u nadležnost pučkog pravobranitelja i kroz ostala tri specijalizirana, dakle ona živuća, ona koja funkcioniraju, funkcioniraju, jer se ulazilo u nadležnost pučkog pravobranitelja pa se nije ovako, nisu se ovako postavljale stvari. Znate i mogu se složiti sa kolegicom da ima puno invalida. Znate s godinama svi smo mi više invalidi znate i zaista je da bi ta nadležnost pravobranitelja za invalidne osobe se mogla puno proširiti, ali ipak ja mislim da znamo o čemu ovdje govorimo. Moram se osvrnuti na na ono što je Vlada Rekla, dakle na mišljenje Vlade. Dakle Vlada obrazlaže svoje stajalište činjenicom da postoji institucija pučkog pravobranitelja i da bi uvođenje još jednog posebnog pravobranitelja predstavljalo uvođenje dodatne institucije čime bi se zadiralo u ovlasti i djelokrug pučkog pravobranitelja. Isti taj argument mogao se iznijeti i protiv osnivanja postojećih specijaliziranih pravobranitelja za ravnopravnost spolova, za djecu i za osobe sa invaliditetom. u tome što je spomenute specijalizirane pravobranitelje osnivala Vlada, bivša i sadašnja i to unatoč upozorenja pučkog pravobranitelja da se inflacijom pravobranitelja slabi položaj pučkog pravobranitelja i smanjuju njegove ovlasti. No tada, ali i sada, osnivanjem institucija pravobranitelja za osobe sa sa invaliditetom taj se argument nije uvažavao, možda i zato što se doista htjelo oslabiti instituciju pučkog pravobranitelja, u čemu se u dobroj mjeri i uspjelo. Argument Vlade da se besplatna pravna pomoć pruža unutar Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pa je nije potrebno organizirati u specijaliziranoj ombudsmanskoj instituciji, neprihvatljiv je. Svakome je jasno da pravna pomoć koju eventualno pruži Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije objektivna i nepristrana, već je prvenstveno usmjerena za lakše administrativnu komunikaciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i stranaka, a nije usmjerena na pružanje savjeta kako potpuno ostvariti prava koja ima osiguranik u sustavu obveznog mirovinsko osiguranja. Brojnost upravnih sporova koji se vode pred Upravnim sudom Republike Hrvatske protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u korelaciji je s brojem usvojenih tužbenih zahtjeva, ukazuje na to da je nužno osiguranicima osigurati objektivnu i nepristranu pravnu pravnu pomoć. Gospodo, imamo slučajeve da naši ljudi, vojni doktori u bivšoj vojnoj bolnici imaju izračun mirovine kao da su radili za najnižu mirovinu. Zašto? Zato što je odredba u rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da su podaci nedostupni. Ma nemojte mi reći. Od 2001. postoje odnosi između tih država. Pa ti fondovi, to ne može biti tajna. To ne može biti zapreka da osoba, umirovljenik, da ostvari svoja prava. Mi imamo Mi imamo međunarodne odnose, postoje odjeli mirovinskih zavoda i ovdje i u Srbiji i u Bosni i u Kanadi, s kojima se mora surađivati, posredno se mora uspostaviti suradnja da bi umirovljenik ostvario svoje pravo. Istina je da se smanjuje broj pritužbi pučkom pravobranitelju na povrede prava iz mirovinskog osiguranja. No, samo smanjivanje pritužbi ne znači nužno da su i prava određene kategorije osoba manje ugrožena, već može značiti i to da osobe čija su prava iz mirovinskog osiguranja ugrožena ili povrijeđena, gube povjerenje u instituciju pučkog pravobranitelja. Da to može biti razlog smanjivanju broja pritužbi govori i činjenica da se zadnjih par godina povećava broj pritužbi umirovljenika nevladinim organizacijama, Hrvatskom helsinškom odboru, Građanskom odboru za ljudska prava, a umirovljenici se nevladinim organizacijama pritužuju i na samog pučkog pravobranitelja odnosno njegove zamjenike. Vlada paušalno tvrdi da bi ovlast pregleda domova za smještaj umirovljenika i starijih osoba, gerijatrijskih odjela bolnica i drugih ustanova, prelazila okvire koji bi se ovim zakonom mogli dati pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe te da je to uređeno drugim propisima, ne navodeći kojima. Sličnu ovlast sada ima pučki pravobranitelj, a koliko se njome služi vidi se iz njegovih godišnjih izvješća. O stanju u nekim ustanovama, pretežno u privatnom vlasništvu, imamo prilike steći saznanja iz crne kronike dnevnih listova. Zbog toga smatramo da ni taj argument Vlade ne stoji. Po iznosu neophodnih sredstava za radno osnovane institucije pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe, u ime predlagatelja voljan sam u svakom trenutku posebno razgovarati sa predstavnicima Vlade. Tu se zaista da učiniti velike promjene. Osim navedenih argumenata zašto je mišljenje Vlade neobjektivno i stoga neprihvatljivo, predlagatelj navodi odnosno navodim da se prilikom odlučivanja o ovom prijedlogu moraju uzeti u obzir i argumenti navedeni u prijedlogu zakona, ocjena stanja, a osobito o broju umirovljenika, bolestima od kojih pate, iznosima mirovina i drugo o kojima se Vlada nije izjasnila, a koji su objektivni i govore u prilog osnivanju ove institucije. No, evo, polako ova rasprava se približava kraju. Naravno, ja bih bio zahvalan da ovaj prijedlog prođe, no kako stvari stoje, izgledi su mu mali. No, bez obzira, vrlo sam vam zahvalan u ime predlagatelj na konstruktivnoj suradnji i uz jedan još zadnji apel. Mislim i to zaista izričem ono od srca, da bi prihvaćanje ovog prijedloga dakle ne riješilo sve probleme, ali sigurno bio bi to doprinos i prilog povećanju dostojanstva umirovljenika i starijih osoba, da bi to bio doprinos zaštiti slabijeg dijela građana i doprinos borbi protiv isključenosti ovog velikog korpusa hrvatskih građana. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti.